Ég heyri að hæstv. ráðherra er með góðan hug til þess að gera það sem í hans valdi stendur til að sporna við, ef nokkur er kostur, þeim ótímabæru dauðsföllum sem við erum að horfast í augu við. Framkvæmdastjóri SÁÁ segir yfir 35 einstaklinga hafa dáið það sem af er árinu,

Ég heyri að hæstv. ráðherra er farinn að gera sér grein fyrir því að það er þarna lyf sem er ekki ávanabindandi, sem veldur engum skaða en getur í raun og veru bjargað mannslífum. Það heitir Naloxone og við þurfum að fá það í lausasölu. Það er það sem liggur mér sérstaklega á hjarta núna, hvort hæstv. heilbrigðisráðherra sé að koma með reglugerð, það er í hans valdi akkúrat núna, til þess að setja lyfið í lausasölu og það strax.

og skoða þarf skaðaminnkandi úrræði. Hvað er verið að gera vel, hvað þarf að gera meira af, hvað þarf að gera umfram og betur og hverju þarf að bæta við? Ég skal halda áfram að koma inn á þetta brýna málefni hér í seinna svari.

bæði hjá Rauða krossinum, Frú Ragnheiði og heilbrigðisstofnunum og öðru slíku. Það hefur ekki breytt þeirri skelfingu sem er að ganga yfir núna, engan veginn. Við erum alltaf eitthvað á eftir því sem gerist í löndunum í kringum okkur. Hér ríkir hreinlega neyðarástand og það liggur alveg á ljósu að enginn sem er að djamma er í raun í stakk búinn til þess að fara á heilbrigðisstofnun eða í Frú Ragnheiði eða eitthvað til að ná í þessa skaðaminnkun og koma í veg fyrir að hann deyi af þeim eituráhrifum sem hann verður fyrir með neyslu þessara ópíóíða. Við vitum líka að það eru eitruð

og ná til þeirra félagasamtaka sem eru að vinna með fjölskyldum, veita aukinn stuðning við fjölskyldur. Við þurfum að koma á þessari viðbragðsþjónustu og auka aðgengi og svo þurfum við að horfa til þessara skaðaminnkandi úrræða, frekari klíník, neyslurými. Það er verið að vinna í fjölmörgum hlutum og ég mun bara á morgun koma með minnisblað inn í ríkisstjórn sem nær utan um alla þessa þætti og við getum farið hér sameiginlega í þetta verkefni.

Herra forseti. Það er ágætt að heyra að það sé von á minnisblaði og einhverri vinnu við það að meta hvernig megi takast á við þann

Óhjákvæmilega mun það leiða til aukins aðgengis, aukins sýnileika fíkniefna, lægri þröskulda, minni hindrana á neyslu slíkra efna. Getur hæstv. ráðherra staðfest það núna við þingið að horfið verði frá þeim áformum?

þetta frumvarp lá fyrir, og stofnaði starfshóp með öllum aðilum og notendum. Í þeim hópi, sem hefur fjallað um þetta á tíu fundum, fundum, birtast þessi ólíku sjónarmið eins og hér á þingi og það hefur ekki náðst sátt um það til að mynda hvernig skilgreining slíkra

að ný áætlun, heildstæð áætlun svokölluð, um uppbyggingu innviða heilbrigðiskerfisins til ársins 2030, sé þunn og þar komi lítið annað fram en áform um að klára byggingu Landspítala sem ætti ekki að koma neinum á óvart úr þessu; þessu; við sjáum húsin vera komin hátt yfir miðbæinn. Hvenær er von á, ef einhver von er til staðar, að áætlun birtist um raunverulegar kerfisbætur í heilbrigðiskerfinu? Eins og margir hafa bent á, t.d. fyrrverandi landlæknar, er endalaust hægt að auka framlög til heilbrigðiskerfisins en ef þú lagar ekki kerfið sjálft þá gerir það ekkert gagn.

á dögunum var svokölluð fyrsta áfangaskýrsla sem kom frá NLSH ohf. og NLSH-stýrihópi um mat á fasteignum og hvað við getum nýtt af eldri fasteignum, fullfjármagnaða fullfjármagnaða fjárfestingu þar til meðferðarkjarna og rannsóknarhúsi verður skilað og þær dagsetningar. En fyrst og síðast er þetta auðvitað fyrir fólkið okkar, það blasir algerlega við öllum.

Okkur berast ógnvænlegar fréttir af fjölda andláta vegna lyfjaeitrunar það sem af er liðið þessu ári. Á Íslandi gengur yfir ópíóíðafaraldur með óbærilegum fórnarkostnaði fyrir okkur öll. Lyfin eru sterk, mjög ávanabindandi og bráðdrepandi. Það sýna tölur SÁÁ svo ekki verður um villst. Síðastliðin átta ár hefur einstaklingum sem fengu lyfjameðferð við ópíóíðafíkn fjölgað úr 117 í 347 manns og eru nú tæplega fjórðungur innlagna á sjúkrahúsið. síðasta ári voru 36% þeirra sem lögðust inn á Vog vegna ópíóíðafíknar 25 ára og yngri. Eins og fram hefur komið hafa 35 af þeim sem hafa komið á Vog látist á fyrstu þrem mánuðum þessa árs og þau eru öll undir Verði ekki gripið í taumana strax þá gætum við misst 80 einstaklinga úr ópíóíðafíkn á þessu ári. Vogur sinnti 347 einstaklingum með ópíóíðafíkn árið 2022. Samkvæmt samningi sjúkrahússins við Sjúkratryggingar Íslands fær það greitt fyrir meðferð 90 einstaklinga á ári. Mismunurinn er 257 manns. Þetta gengur augljóslega ekki upp. Ég spyr því hæstv. heilbrigðisráðherra: Hvaða skaðaminnkunarúrræði hyggst hann bjóða upp á í ljósi þessarar stöðu? Hvernig ætlar hann að auka aðgengi að lyfinu Naloxon? Hefur ráðherrann íhugað að koma á fót morfínklíník, með öðrum orðum neyslurými fyrir fíkla, því í því felst augljós forvörn? Síðast en ekki síst: Hyggst hæstv. heilbrigðisráðherra beita sér fyrir því að auka framlag til Sjúkratrygginga þannig að sjúkrahúsið Vogur fái greitt fyrir þann fjölda sjúklinga sem nú þegar nýtur lyfjameðferðar vegna ópíóíðafíknar?

allar vísbendingar segja okkur það. Auðvitað skiptir máli að rýna gögn og tölfræði en ég vil ítreka það sem ég sagði hér fyrr í andsvari að andsvari að það þarf bara eitt tilvik til og þá þurfum við að skoða hvað þarf að gera betur og hvernig. Mér fannst hv. þingmaður draga fram öll þau atriði sem við erum að setja á dagskrá og höfum reyndar verið í samtali um að ná utan um. Varðandi

þá hefur hún virkað nokkuð vel. Það er mjög athyglisvert í þeim tölum að 63% af þeim sem hafa komið inn í þá meðferð frá 2014 2014 eru í meðferðinni áfram. Það gengur ágætlega. Það er mjög mikilvægt og það segir okkur að við eigum að tryggja þá meðferð og tryggja aðgengi að henni.